Poštovani poslanici, nastavljamo rad sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 106 narodnih poslanika.Radi

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 89 narodnih poslanika i da možemo da nastavimo sa radom.Obaveštavam vas da su me danas obavestili da sednici neće prisustvovati poslanici Danica Bukvić i Đorđe Milićević.Nastavljamo načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom

Zahvaljujem predsedavajuća, ministre, predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, odmah na početku svog izlaganja želim da kažem da podržavam predložene izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a kako je ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe Vlada Orlić juče i naglasio, mi ovim izmenama pokazujemo da vodimo računa o dve suštinski najvažnije stvari.Dakle, prvo je očuvanje nacionalnih interesa, a drugo je ispunjavanje međunarodnih obaveza koje smo kao država preuzeli, i tu dolazimo do one davne razlike između nas i onih kojih sede uglavnom preko puta mene, a danas nisu u sali, a ta glavna razlika je odgovornost. Odgovornost je ta nit koja nas razdvaja. Nas koji odgovorno pristupamo ovoj, ali i svim ostalim temama, i njih koji sve, apsolutno sve prilagođavaju dnevnoj politici. Pa, su tako po potrebi i evropejci i bezpogovorni zagovornici evropskih integracija, kako ono beše Evropa nema alternativu, itd, itd, a onda kada se promene okolnosti, kada postanu opozicija tada ih više ne zanima ni EU, ni evropske integracije, ni evropski put Srbije, ništa ih više ne zanima.Do juče je glavna mantra, glavna fraza bila Evropa nema alternativu. Danas su očigledno odustali od toga, danas su postali evroskeptici, pa smo svašta slušali u dosadašnjem toku rasprave, tokom jučerašnjeg dana, ali hajde da vidimo kako stoje činjenice kada je reč o ovom Predlogu zakona. Hajde da vidimo šta je to što su oni nama zamerali i da li te zamerke uopšte imaju smisla.Zaštitu smisla.Zaštitu nacionalnih interesa, koje sam spomenuo malopre, upravo će omogućiti predložene izmene zakona za koje moramo u startu odmah da naglasim da su apsolutno u skladu sa Ustavom Republike Srbije, s obzirom na to da je i to bilo juče jedna od zamerki.Dakle, ponovićemo da je predviđen rok od 10 godina od usvajanja zakona u kome fizička lica koja su državljani EU moraju da imaju prebivalište, odnosno nastanjenje u Srbiji, da bi uopšte mogli da kupe poljoprivredno zemljište, naglasiću u privatnoj svojini. Još jednom želim da istaknem da poljoprivredno zemljište u državnoj svojini nije predmet ove rasprave, već samo poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini.Dakle, stranac koji bi želeo da kupi zemljište u Srbiji mora da ga obrađuje najmanje tri godine i da ima aktivno registrovano poljoprivredno gazdinstvo u trajanju od 10 godina i to je nekoliko puta naglašeno juče u raspravi.Takođe, osim toga mora da ima alat, opremu, mašine za obradu itd, itd, a postoji ograničenje da će moći da kupi do dva hektara bih istakao da predmet kupovine ne mogu biti poljoprivredna zemljišta koja su u skladu sa posebnim zakonima i planskim aktima definisana kao građevinsko zemljište, kao ni zaštićeno prirodno dobro, niti parcele u blizini vojnih kompleksa.Ono što je takođe predviđeno ovim predlogom to je da Republika Srbija ima pravo preče kupovine zemljišta koje odobrava Vlada na predlog komisije. Osim toga, predviđena je i procedura koja detaljno razrađuje ovaj postupak, procedura obrazovanja komisije, kao i propisivanje rokova, uslova i postupka prava preče kupovine.Dakle, kao što vidite sve je to propisano, vrlo jasno propisano i vrlo taksativno navedeno u ovom predlogu. Samo je trebalo pročitati ovaj zakon, ali nažalost, neki poslanici očigledno da su bili ili su više lenji da pročitaju Predlog zakona ili ih to uopšte nije interesovalo, ali su došli ovde juče sa unapred pripremljenom pričom, sa unapred pripremljenim tekstom koji nema mnogo veze sa realnošću, ne zanima ih ono što piše u zakonu, ali ih zanima da oni ovde prospu nekoliko fraza, floskula i stvar prođe.To je rezultiralo da tokom jučerašnjeg dana slušamo ovde razne koještarije od nekih poslanika, ponavljam, koji sede uglavnom preko puta mene, a jedan se upravo smeje.Ja vas iz svih razloga koje sam naveo pozivam da u danu za glasanje podržimo predložene izmene zakona. **Maja Vjerica Radeta, a neka se pripremi Dubravka Filipovski. **Vjerica Radeta** Dame i dan o kojem se već mesecima priča kao danu kada će početi rasprodaja najplodnije srpske zemlje strancima. Predlog zakona o kojem se raspravlja već dva dana zapravo to legalizuje i nema ni govora o tome da ovim Predlogom zakona što bi Ana Brnabić rekla, zakona koji je usvojila Vlada, što je očigledno, da ćete ovim Predlogom nešto u tome promeniti.Tačno je da se mesecima o tome govori i da se javnost poprilično uskomešala i da ljudi nisu zadovoljni što će se nastaviti, a ne započeti prodaja naše naše poljoprivredne zemlje strancima, kažem, nastaviti, zato što je to u vreme one pred prethodne vlasti takođe bilo aktuelno kada su razni Todorići kupovali zemlju po Srbiji, ali sada će to moći da rade i svi ostali.Vi ovde, evo u ovom Predlogu zakona govorite samo o nekim ograničenjima za za strance iz zemalja EU, ali ne kažete šta će biti sa nekima koji nisu u EU, na koji način će zemlju kupovati ili zakupljivati, recimo, arapske firme, a o jednom konkretnom primeru ću malo kasnije nešto da kažem, da vas podsetim.Dakle, nije ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ministar je juče pominjao Zakon o svojinskopravnim odnosima kao krovni zakon kada je u pitanju prodaja poljoprivrednog zemljišta, ali ministar ili nije pročitao ceo zakon, ili nešto nije dobro razumeo. Jer upravo u tom zakonu, a u skladu sa Ustavom Republike Srbije, nedvosmisleno stoji da se prirodna bogatstva ne mogu prodavati strancima.Zemljište je prirodno bogatstvo. Sva bogatstva, rudna, nalaze se u zemljištu, u zemlji. Izvori vode su u zemlji. Dakle, da li će nešto biti, ono što je na površini, poljoprivredno ili građevinsko zavisi od nekih službi, od nekih lokalnih ili republičkih nivoa, gde će da kažu – ovde je interes da bude građevinsko, ovo će ostati poljoprivredno itd, kada je u pitanju zemljište, se ne menja i ni pod kojim uslovima ne može da se prodaje strancima.Stranci mogu po Zakonu o svojinskopravnim odnosima da budu zakupci na određeno vreme, maksimalno 30 godina. Stranci mogu u Srbiji samo da budu vlasnici stanova ili kuća, i mogu da budu koncesionari i da uzmu banjska lečilišta u zakup, pod određenim uslovima. Sve drugo je apsolutno zabranjeno i sve drugo je suprotno Ustavu Republike Srbije.Vi ste pribegli izmenama ovog zakona, upravo zato, kako ste ministre juče i rekli, pošto se puno priča o tome, pa onda da, na neki način, javnost bude zadovoljena, skupštinska većina će tri dana dok ovo traje da ubeđuje javnost da, zapravo sad, posle ovog zakona neće moći stranci kupovati zemlju. Mi tvrdimo da hoće i da im ovim predlogom zakona to samo legalizujete. Proći će to kako prođe. Stranci će nastaviti da kupuju zemlju. Srbija će i dalje biti još siromašnija. Naši seljaci će biti još više ugroženi.Vi ste, ministre, juče rekli da je, evo citiram vas, zaluđivanje ljudi izlazak iz SSP, e, pa, mi vam kažemo da nije zaluđivanje, i kažete – jer to nije interes Srbije. I te kako je interes Srbije. Zar nije interes Srbije da izađemo iz SSP najpre zbog toga što gubimo ogromne količine novca, zato što iz zemalja EU bez carina uvozimo voće i povrće i na taj način ugrožavamo srpskog seljaka? Zar nije ovo što se predviđa ovim zakonom takođe razlog da kažemo – mi nećemo više da budemo potpisnici ovog sporazuma?Ako sporazuma?Ako ste ikada mislili da ne postoji razlog da izađemo iz SSP, trebalo je da razmišljate da bi to trebalo, recimo, 2015. godine, kada je samoproklamovana država Kosovo postala deo SSP. Pa, po SSP vi sa delom Srbije, Kosovom i Metohijom, zapravo, pravno saobraćate kao sa drugom državom. Ali, šta je vama SSP, kad ste vi potpisali Briselske sporazume?Onda juče, ovde, neko kaže da se skupštinska većina zalaže za to da je Kosovo ispred svega i da im ne bi palo na pamet da uđu u EU kada bi uslov za to bio priznavanje Kosova i Metohije. Kosovo i Metohija je, nažalost, na osnovu svega onoga što je rađeno još iz vremena Borka Stefanovića, Vuka Jeremića, pod komandom Borisa Tadića, do dana današnjeg faktički priznato. Ima, nažalost, sve karakteristike države. Vi to priznajete i potvrđujete potpisivanjem Briselskih sporazuma.Sam predsednik države kaže, u ovom pozivu na nekakav dijalog, valjda će on sam sa sobom da ga vodi, kaže da postoji samo 1% mogućnosti da sačuvamo Kosovo i Metohiju. Čemu onda sve te vaše priče, ako su one sve u tih 1%? Dakle, zamajavate narod i pokušavate ovim nekim zakonima da nekako izađete iz toga.Vi ćete ovim zakonom, sami ste rekli, produžiti za 10 godina, u u nekim delovima, kupovinu zemlje stranaca, da stranci kupuju zemlju u Srbiji. Šta to znači? Šta to znači? Evo, došao je i septembar, i oni 2008. godine su rekli – do septembra 2017. Evo, dođe i šta ćemo sad? Tako će proći i ovo – fizička lica ne mogu, pravna lica mogu. Vi ste ovde napravili neke kombinacije pod kojim uslovima. Gde vam je instrument? Gde vam je garancija da i fizička lica neće postati vlasnici srpske zemlje? Gde? Kažete – mora da ima firmu. Da li mu je problem da osnuje firmu u Srbiji? To se radi, uz određenu taksu, za dva sata. I, on formalno ima neku firmu, a on je taj stranac koji to radi.Mi imamo interesantne podatke za kompaniju „Al Rawafed“. To je arapska kompanija koja je, ako ne znate, uzela u zakup na 30 godinaMi imamo interesantne od poljoprivrednog zemljišta od vojne ustanove „Morović“. Pre nego što su oni to uzeli, ova ustanova je prihodovala 223 evra po hektaru godišnje, a pre nego što je „Al Rawafed“ ušao u ovu firmu i na taj način je „Morović“ oštećen godišnje za 1 600 000 evra, ne računajući činjenicu da je ova firma neposredno pre nego što je postala suvlasnik sa 80% vlasništva na tom zemljištu suvlasnik, odnosno u toj kompaniji država Srbija je vlasnik sa 20%.

je dalje problem? Problem je što iz ministarstva izašao podatak da su oni po ugovoru trebali da plaćaju 15% akontativno da uplaćuju u odnosu na dobit zbog korišćenju tog zemljišta i Ministarstvo odbrane je izašlo sa saopštenjem da oni to uredno plaćaju, ali je ministar Đorđević, kada je bio ministar vojni, nekoliko nego što je to prestao biti rekao decidno i precizno da oni nisu uplatili ni jedan jedini dolar na ime ovoga što koriste

žalost, kaže Krasić „Vreme je“ i upravu je. Govorićemo o pojedinostima, o više detalja, uglavnom, da zaključimo, ovaj zakon je samo predlog zakona kada bude zakon, samo je legalizacija kupovine zemljišta, poljoprivrednog zemljišta od strtane stranaca. Hvala.

razlog zašto se ide sa izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu jeste da popravimo stvari koje su loše iz različitih razloga utvrđenim Sporazumom o stabilizacije i pridruživanju.Mi popravljamo na taj način što pokušavamo kroz ove izmene zakona da utvrdimo posebne uslove, pod kojim fizička lica koja su državljani Evropske Unije mogu da steknu pravo svojine i utvrđujemo jasne kriterijume za to.Još jednom želim da podcrtam. Mi popravljamo one stvari koje u tom trenutku su predvidele liberalizaciju potpunu poljoprivrednog zemljišta.Druga stvar, ova država je odgovorna država i mora da poštuje svoje preuzete obaveze i ne može iz dana u dan da menja svoje stavove, jer će ličiti na „banana državu“, onda više ne liči na ozbiljnu državu koja ima svoj put.Republika Srbija se opredelila za put ka evropskim integracijama i to je nesumnjivo. Svoje međunarodne obaveze mi ispunjavamo.S druge strane, želeo bih jednu stvar da vam kažem vezano za Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, o kome ste pričali. Član 82. daje ovakvu mogućnost i potpuno je u skladu sa njim, a vezano je za princip uzajamnosti. Priča oko „Al Ravafeda“, ja sam juče spominjao, znam da ste bili sve vreme u sali i mislim da ste me čuli, apsolutno sam svestan vaših retoričkih sposobnosti i želje da jednu stvar ponovo izbacite u prvi plan, ali što se tiče „Al Ravafeda“, sa Upravom za poljoprivredno zemljište „Al Ravafed“ ima 4.200 ha ugovor, 250 evra je prosečna cena. Dakle, za 20% je veća u odnosu na prosečnu cenu koju je izdala na drugim mestima. Plaća se unapred, sve obaveze su izmirene i ugovor koji se odnosi na sistem za navodnjavanje i podizanje logističkih centara, centara, 70% je završeno, a ostali deo će biti završen do marta 2018. godine, onako kako je to predviđeno ugovorom.Na kraju, priča oko Kosova i oko 1% šanse i oko otvaranja dijaloga, ja znam koliko je i vama važna tema priča oko Kosova i dok postoji promil šanse mi ćemo se boriti da ono ostane u sastavu Srbije neki možda budu mislili da više nema šanse mi ćemo se i onda boriti jer to je naša obaveza kao ljudi koji žive u Srbiji i koji vole svoju zemlju. Hajde da počnem od ovog na kraju. Što se tiče stava SRS, za opstanak Kosova i Metohije u Republici Srbiji ima šanse.

i traženjem zaštite od strane Ruske Federacije koja je mnogo spremnija nego naše vlasti od 2000. godine da sačuva Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije.Govorite o navodnjavanju, o ovoj obavezi ove arapske firme. Obaveza je bila da se to završi već 2015. godine po ugovoru, a ne do kraja 2018. godine. Vi ste juče ovde govorili i često to pominjete pominjete i u javnosti kada se pojavljujete, to je kao neka uteha seljacima, da je lek za sušu navodnjavanje. Pazi, majku mu, pa naravno da jeste, ali šta ste uradili da to navodnjavanje bude dostupno našim seljacima? Niste uradili ništa.Juče kažete da mi živimo u vremenu kada se iz sata u sat može predvideti kakvo će biti vreme u sledećem satu. Divno, to je tačno, ali zašto onda nemate protivgradne rakete da razbijete gradonosne oblake nego vam u julu i avgustu, ne vama nego nama svima, grad uništava poljoprivredne useve?Kažete, ako bi izašli iz SSP bili bi banana država. Nažalost, SSP nas uvodi u sistem da budemo banana država. Niste rekli izlaskom iz SSP, nego ste odgovorni pa ste nastavili kontinuitet onih prethodnih. Ne zato što ste odgovorni nego zato što vi imate apsolutno isti program kao

koja je došla u ovu situaciju i sebe dovela u ovakvu poziciju pre ulaska u EU.Članom 63. stav 2. o SSP predviđeno je da Srbija u periodu od četiri godine od stupanja na snagu ovog sporazuma postepeno usklađuje svoje zakonodavstvo koje se odnosi na sticanje svojine nad nepokretnostima u Srbiji kako bi državljanima članicama EU osigurali isti tretman kao i našim građanima.Mi danas i juče u raspravi pokušavamo da otklonimo tu grešku. Najvažnija odredba ovog zakona je da nema kupovine zemljišta za strance do 2027. godine, da će ovaj zakon stupiti onda baš kada treba, da postoji opštedruštvena saglasnost o očuvanju nacionalnih interesa, kao i dogovor sa Briselom oko odlaganja stupanja na snagu odredbi SSP. Međutim, ono što je najvažnije za ovaj zakon je kako sprečiti zloupotrebe prilikom pokušaja kupovine zemljišta.Stranci su kupovali zemlju preko preduzeća koja su registrovana u Srbiji. Kupovinom ovdašnjih firmi koje su prethodno privatizovale kombinate u ruke stranaca je do sada došlo preko 20.000 srpskih oranica. Tako su vlasnici „Agrokora“ mađarskog CBA, irske kompanije „Baltik investmens“ došli do oranica u Srbiji.Zakon se veoma jasno odnosi na zabranu kupovine zemljišta za strance, ali moje pitanje za vas, gospodine ministre, je kako da sprečimo kupovinu zemljišta građana zemalja u regionu, s obzirom da je poznato da građani Crne Gore kupuju zemlju na Zlatiboru, da Albanci kupuju zemlju na jugu Srbije? Zatim, zamolila bih vas da nam objasnite i član 72. stav 3. po kome neko ko je nasledio zemljište a državljanin je države Srbije i prvi put je registrovao gazdinstvo na svoje ime, mora po ovoj odredbi zakona da čeka 10 godina da bi kupio zemljište.Nema davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta bez saglasnosti lokalne samouprave i to je u redu, međutim šta uraditi sa našim građanima koji imaju registrovano gazdinstvo, a uskraćena im je mogućnost kupovine poljoprivrednog zemljišta u susednoj katastarskoj opštini ako ta opština ne pripada jedini lokalne samouprave gde su ti građani stalno naseljeni. Tu imamo još dva problema. Za posledicu imamo usporavanje procesa uvođenja prosečne veličine porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa svim posledicama za njihovu konkurentnost. Drugi problem, za posledicu imamo zabranu kupovine zemljišta u tradicionalnim vikendaškim područjima jer se potencijalni kupci nikada ne nastanjuju u tim područjima gde se takvo zemljište nalazi. To će povećati površine pod zapuštenim višegodišnjim zasadima u ovim područjima, imajući u vidu da prevashodno naslednici ovo zemljište nude na prodaju.Druga pitanja koja imam za vas ne odnose se na ovaj zakon, ali su vezana za poljoprivredu uopšte. koji je već dugo prisutan je zdravstveno osiguranje poljoprivrednika u Srbiji. Drugi problem za koji su mi građani Batočine i okoline zamolili da vas pitam – kada će biti izmene i dopune Zakona o sanitarnom nadzoru, s obzirom da se u selima Srbije pije voda iz bunara, a nema sanitarnog nadzora za to? To je ogroman problem i to treba da se reši.Složićete se sa mnom da su različiti uslovi bavljenja poljoprivredom u Leskovcu, Sjenici, Subotici i Aranđelovcu. Zato nam je potrebna reonizacija poljoprivredne proizvodnje gde će posle država biti u prilici da posebno posebno stimuliše one proizvodnje koje na datom području mogu davati najbolje prihode.Mislim da imamo još uvek veliki problem sa

Zahvaljujem poštovana predsednice.Na početku želim da čestitam svim profesorima i asistentima Univerziteta u Beogradu za ponovno rangiranje u grupu između 200 i 300 najboljih univerziteta u svetu. Posebno čestitam kolega sa Odseka za prehrambenu tehnologiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu za rangiranje među prvih 20 visokoškolskih institucija u oblasti prehrambene tehnologije u

a nemaju nikakva prava u odnosu na primeru nemačkog „Tenisa“ čak ni za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Pri tome, zaboravljamo da je 21. vek – vek ekonomije znanja, a imamo najmanje osposobljenu poljoprivrednu savetodavnu službu u Srbiji.Predlog Srbiji.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu upućen je 14. avgusta 2017. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku, ali je on suprotan dokumentima koji su usvojeni u ovoj Skupštini, prvo, Rezoluciji Narodne skupštine o zakonodavnoj politici, koju je Skupština usvojila 25. juna 2013. drugo, Strategiji regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine, sa pratećim Akcionim planom koji je Vlada Srbije usvojila na 192. sednici 23. januara 2016. i najzad, stavu 4. člana 155. Poslovnika o radu Narodne skupštine, kojim je propisano da nadležni odbor, u ovom slučaju Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu dostavlja izveštaj, odnosno mišljenje po pravilu ne kraćem od pet dana od dana početka sednice Narodne skupštine na kojoj se predlog zakona razmatra. Nijedan od stavova sadržanih u ova tri dokumenta, koje je usvojilo ovo zakonodavno telo, nije ispoštovan prilikom pre razmatranja ovog predloga

zemljišta.Prezentaciju te publikacije sam dostavio svim članovima Odbora za poljoprivredu, a i link da mogu da mogu da preuzmu elektronsku verziju celokupne publikacije.Srbija više nije bogata poljoprivrednim zemljištem, jer po podacima iz 2012. godine prvi put Srbija ima manje od polovine teritorije pod poljoprivrednim zemljištem. Mislim na teritoriju centralne Srbije i Vojvodine. Pored toga, ispod minimuma … bezbednosti od 20 ari po stanovniku, imamo osam od 25 regiona na ovom području, odnosno 47 od 166 opština i gradova na čijim teritorijama postoji poljoprivredno zemljište.Suština je u sledećem. Samo je prvo greška, a sve ostalo je logičan sled te prve greške. Nažalost, brzopleto i na štetu nacionalnih interesa, parafiranja, zatim i ratifikacija, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nije jedina greška prethodnih i sadašnjih režima. Kada god su ova Skupština i režimi odlučivali u ime naroda bez prethodnog referendumskog izjašnjavanja građana Srbije, uvek su svi režimi pravili i prave katastrofalne nacionalne greške

Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 106. i član 107. Poslovnika.Član 106. kaže da govornik treba da se drži tačke dnevnog reda. Tačka dnevnog reda nije poljoprivreda ukupno, nego Zakon o poljoprivrednom zemljištu, odnosno izmene koje se tiču SSP-a. To je broj jedan.Broj član 107. kaže da se mora poštovati dostojanstvo Narodne skupštine. Uz puno uvažavanje kolege, ja moram reći da vas je obmanuo. On je govorio da je nešto predložio Odboru za poljoprivredu. Evo, članovi Odbora su tu, ministar je bio na tom Odboru, kolega Ševarlić se uopšte nije pojavio na Odboru. Ne da ništa nije predložio, već se uopšte nije pojavio. Bilo mi je prerano da dođe u osam sati ujutru. On to ustaje malo kasnije,

Dame i gospodo, jasno je da ovaj zakon ima intenciju da nađe meru između interesa da se poljoprivredno zemljište sačuva i, s druge strane, ipak mogućnosti da bude u jednom normalnom prometu. Koliko će u tome uspeti, vreme će pokazati, ali mu svakako treba dati priliku.Ono što je fokus moje pažnje jeste sledeće. Nema ozbiljne budućnosti za jednu zajednicu bez ozbiljne demografske politike. Istina, mi imamo izvesne savete i načelnu politiku orijentiranosti prema demografiji i rešavanju demografskih pitanja. Međutim, činjenica je da brojni zakoni nemaju dovoljno senzibiliteta za ovo goruće pitanje.Istorija, odnosno iskustvo ljudske civilizacije je pokazalo da dekadenca, demografska dekadenca jednog prostora počinje sa visokih nadmorskih visina, odnosno sa sela sa visokih nadmorskih visina, potom se spušta prema nižim predelima, selima, dakle, prethodno nestaju sela, ali je isto tako dokazano da tamo gde nestanu sela sledeći su gradovi. I to je nešto što je neminovnost i zakonitost koju ukoliko ne shvatimo blagovremeno i ukoliko joj se ozbiljno ne suprotstavimo, bojim se da kasnije za to neće biti prostora.Moja promišljanja i deo programa Bošnjačke demokratske zajednice idu u smeru nužnosti da se selu daju poreske olakšice, ali ne kozmetičke, već ozbiljne poreske olakšice koje bi zapravo značile taj politički trzaj koji bi zasigurno ostvario pretpostavku za okretanje točka migracija prema selu.U tom pogledu, naš predlog je da se selima do 600 metara nadmorske visine daju poreske olakšice do 40%, ne samo za projekte poljoprivredne kategorije, već za bilo koju vrstu privredne aktivnosti, uključujući i imovinske i sve druge poreze, a za sela iznad 600 metara nadmorske visine potpuno osloboditi od poreza, ma koliko to zvučalo radikalnim, neophodan je takav zaokret, takav zarez, takav rez je neophodan jer je jedino takvim zahvatima moguće motivisati privrednike, investitore da ulažu na takvim prostorima.Ja znam da iz ovako prijatnog ambijenta u ovoj sali i u ovom zdanju Narodne skupštine nije lako saosećati se sa građanima na području Peštera, Golije, Komarana, Zlatara i drugih prostora gde su zime, i općenito klimatski uslovi, kao i infrastruktura toliko surovi da ljudima koji tamo žive treba dodeljivati ordene za herojstvo samim opstankom. Ali, ovo su nužne i neophodne mere.Pozivam narodne poslanike, znajući da sa svoja dva glasa i dva narodna poslanika ja ne mogu ništa od ovoga nametnuti, nemam ni takvu ambiciju, ali ovde sam zato što verujem da postoji svest u ovoj Narodnoj skupštini među poslanicima, bez obzira na stranke, bez obzira da li su vladajući ili nisu, ali za pitanja koja su od ovakvog značaja, da se stave u prvi plan.To je ono što mi je namera i na kraju krajeva, pred istorijom, evo imate priliku da vam jedan Musliman, jedan Bošnjak, jedan muftija govori o ovim pitanjima iskreno, iz srca, jer se ovo ne odnosi samo na Bošnjake ili samo na Srbe, već na sve nas i neophodno je da ga ozbiljno tretiramo i da smognemo hrabrosti da ovom pitanju, koje nije dnevno političko, koje se ne može rešiti tako brzo, ali da se pogledamo u oči i da se na tom putu udružimo. Hvala vam na pažnji.

Hvala.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je potpisan još 2008. godine. Mi smo sada u 2017. godini. Znači, mi devet godina znamo koje su naše obaveze po tom Sporazumu, a tiču se prodaje zemlje stranim državljanima.Prvo pitanje za ministra zbog čega mi sada, kada za nekoliko dana treba da krene taj rok, ističe u stvari taj rok o zabrani prodaje fizičkim licima, moram to da naglasim, jer pravna lica mogu da kupuju, i do sada su kupovali i iznajmljivali, i mogu to i u buduće da rade, o tome ću govoriti kasnije, zašto se sada baš nekoliko dana pred to zakazuje sednica Skupštine po hitnom postupku, zakon bez javne rasprave i mi o tome diskutujemo? Vrlo zanimljivo da je sednica zakazana baš na dan kada ima nekoliko velikih sportskih događaja, kada nam dolazi izaslanik EU. Sve nešto imam utisak da je to namerno tako urađeno da bi se ova jedna jako važna tema sklonila u zapećak, a sve zarad sportskih uspeha i ostalih događaja koji su jučerašnji dan obeležili.Ovo za javnu raspravu je, kažem, posebno važno, jer poljoprivredno zemljište je verovatno najvredniji resurs kojim država Srbija raspolaže. Mi nismo nešto bogati fosilnim gorivima, nemamo neka velika rudna bogatstva, nismo inače ni mnogo velika država, ratovali smo više puta u poslednjih 150 godina, tako da smo rušeni do temelja, tako da nismo nešto bogati, i to poljoprivredno zemljište je najveći resurs sa kojim raspolažemo.Pored toga što je najveći resurs, to je i strateški važno zbog hrane. Zato bih zamolio ministra da objasni - zbog čega po hitnom postupku i zbog čega nije bilo javne rasprave, da li postoji neki argument za to? S obzirom da mi devet godina znamo šta su naše obaveze kada je u pitanju SSP i odakle sada odjednom, kao navodno, mi želimo da zaštitimo našu zemlju od prodaje. Objasniću sada da u stvari ovim zakonom mi ništa ne štitimo.Prvo, ovom izmenom zakona su ograničeni samo strani državljani, znači fizička lica koja žele da kupe zemlju i ovde su postavljeni neki uslovi koji meni deluju stvarno nemogući. Ne znam da li će se pojaviti u narednih 10 godina, s obzirom da prvo mora da bude 10 godina prijavljen u toj lokalnoj samoupravi u kojoj želi da kupi zemlju, da je, ne znam, tri godine obrađuje, da ima prijavljeno poljoprivredno da ima mehanizaciju, itd, itd, i uz sve to može da kupi samo dva hektara.Meni ovo deluje da su to uslovi koji deluju strogi, gde bi kao navodno da odvrate fizička lica od kupovine zemlje. Međutim, fizička lica nisi ni zainteresovana da kupuju zemlju ovde, osim nekih možda entuzijasta kojima se možda sviđa u Srbiji, pa bi možda voleli da dođu, da imaju nešto, itd, ali to nisu ljudi verovatno koji imaju nameru da se ozbiljnije bave poljoprivredom. Farmeri u EU, npr. sigurno imaju mnogo bolje uslove za bavljenje u svojim matičnim državama, nego što im Srbija to može ponuditi ovde, jer kad vide kako naši farmeri žive i u kojim uslovima rade i koliko se država zaista brine da im pomogne u tome, čisto nešto sumnjam da će navaliti da kupuju našu zemlju.Ovaj našu zemlju.Ovaj zakon meni više liči kao jedan marketinški potez, jer u svim najavama na televiziji, evo zadnjih dana, se priča samo o toj restrikciji kupovine stranim državljanima, a to u suštini uopšte nije predmet koji je za nas bitan, jer tih stranih državljana koji će kupovati zemlju i nema. Tako da mi ništa time nismo zaštitili. Poljoprivredno zemljište su i do sada, a i buduće mogu da kupuju pravna lica, i domaća, i strana. Vlasnici tih pravnih lica mogu da budu i stranci, i građani Srbije, tako da za njih ne postoji nikakva restrikcija.Da li je dobro da vlasnici

ne, jer je poljoprivredno zemljište strateški važan resurs kojim ne treba da upravljaju stranci. Isto kao što ne treba da upravljaju vodom itd. Isto tako ne treba da upravljaju ni zemljom, niti da ga raspolažu, niti da mogu da ga iznajmljuju nekome, niti da mogu da ga oni prodaju.Ono

na ovo? Ne. Oni znaju da njihovi državljani neće dolaziti ovde da kupuju, oni se zbog toga uopšte ne uzbuđuju. NJima je važno da mogu pravna lica da dolaze ovde i da pravna lica mogu da učestvuju slobodno u prometu i iznajmljivanju poljoprivrednog zemljišta, a mi time nismo sebe uopšte zaštitili.Drugo, u plenumu je do sada izrečeno nekoliko pogrešnih stvari vezanih za naš Ustav, a tiče se imovine stranaca u Srbiji. Prvo, stranci mogu da imaju imovinu u Srbiji i Ustav to ne brani, ali ostavlja mogućnost da nama, Skupštini, da im eventualno to ograničimo nekim zakonom. Isto se to odnosi na zemljište. U članu 88. Ustava lepo piše da je zemljište slobodno, može da bude predmet trgovine, a da mi opet možemo, ako to smatramo da je potrebno da to ograničimo nekim zakonom.Ovaj zakon koji je na dnevnom redu danas, koga ćete verovatno izglasati, jer vi ste glasačka mašina koja glasa na zvonce, a koje nije čak ni ovde, imam utisak da to zvonce stoji na Andrićevom vencu, pa da vam odatle šef stiska to zvonce, ćete izglasati i omogućiti da taj najvredniji resurs koji imamo može da dođe u posed bilo koga. Hvala.

se tiče priče o navodnjavanju i protivgradnim sistemima, juče sam govorio o tome i posle 30 godina imamo izgradnju 11 novih sistema. je već počelo sa izgradnjom na prostoru Vojvodine, jedan na prostoru opštine Bogatić i grada Šapca treba da bude otpočet u narednih 10 dana. dana. Toliko o tome da mi ne radimo ništa na tome.Što se tiče rejonizacije koju je koleginica Filipovski spomenula, Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo poziv za izradu naučnih studija u koje će biti uključeni geodeti, naši stručnjaci koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, klimatolozi, svi oni koji su neophodni da bismo jasno utvrdili prostore, uslove na tim prostorima, kako bismo što lakše mogli da prilagodimo svoju poljoprivrednu proizvodnju. Složićete se da je ovo pokretačka stvar koja mora da celu stvar ustroji kako treba na naučnim osnovama, a ne da postavljamo stvari kako misli neko ko je sa leve, desne strane ili šta mislim ja. Mislim da je najvažnije da nauka i struka kažu o tome.Što se tiče izlaganja poslanika Zukorlića, apsolutno se slažem u delu seoskih područja koji se nalaze na višim nadmorskim visinama. U budžetu za 2018. godinu mi ćemo imati posebnu vrstu podrške za one poljoprivredne proizvodnje koje se ostvaruju na višim nadmorskim visinama. To je u ovom trenutku moguće. O izmenama poreske politike se da razgovarati, ali jedna od intencija koja postoji u zajedničkoj evropskoj poljoprivrednoj politici i ono čemu mi stremimo u tom delu jeste osposobljavanje područja koja se nalaze na većim nadmorskim visinama.Zbog tog hendikepa nedostupnosti, loše infrastrukture ili nečeg sličnog, da na ovaj način sa podrškom finansijskom se kompenzuju ti negativni efekti, kako bi ljudi mogli da funkcionišu i, ono što je najvažnije, ostali tamo da žive, jer kako kažu ono čije su ovce, toga je i brdo. Jako je važno da ostaje proizvodnja, da ostaje stanovništvo, da ostanu ljudi tamo, da može da se egzistira, jer je to jedini način odbrane nacionalnih interesa. Veoma sam zahvalan na tome i pored zahvalnosti podrške ovim izmenama zakona.Što odnosno vašeg izlaganja vezano za rokove, mi ovo radimo u roku. Moram još jednom da kažem da mi na ovaj način pokušavamo da ispravimo one stvari koje su iz različitih razloga predviđene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju vezano za liberalizaciju, da nismo to sad uradili ne bismo imali više prostora. Da smo uradili to godinu dana ranije, garantujem vam da bi me ovde pitali – zašto vi trčite pred rudu i pre vremena ispravljate, odnosno utvrđujete neka pravila igre. Sad kad ih utvrđujemo u roku, neki me pitaju – što to radite? Mi to radimo, za razliku od nekih drugih koji to nisu radili.Ima jedna stvar koja je, onako, prilično interesantna, verujem da ste vi želeli da budete duhoviti u pogledu našeg planiranja sednice, kada će se održati, a vezano je za izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, vezano za Zvezdu, Partizan.

Ove stvari nemaju veze jedna sa drugom. Znači, uvezivati, znam da je to kod nas vrlo često u razmišljanjima, da uvek postoji neka teorija zavere. Ovde nema nikakve teorije zavere, samo želje da se zaštiti poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu Republike Srbije, a onima koji su sinoć pobedili čestitam na tome i mislim da je to dobro za ovu zemlju. Hvala vam puno.

razliku od onih koji ispoljavaju veliko nezadovoljstvo zbog ovog zakona, treba ukazati na neke činjenice i dati jedan pravni okvir svemu ovome o čemu mi diskutujemo, razmenjujemo mišljenja i tražimo najbolja rešenja. Naravno, nadam se da će ta najbolja rešenja biti definisana i, eventualno, prihvatanjem određenih amandmana, a poslanička grupa SPS je u tom smislu dala svoj doprinos tako što je predložila amandmane za koje smatramo da po kvalitetu svakako mogu značajno doprineti predloženom zakonu i izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Treba poći od nečega što teško ko u ovom parlamentu može da dovede u sumnju, a to je činjenica da mi imamo jednu obavezu koja je proistekla iz SSP, iz Sporazuma o pridruživanju. Pravnički postoje polemike da li je taj Sporazum obavezujućeg dejstva ili ne, ali politički postoji nešto što, naravno, ja kao pravnik imam svoj stav u tom pravcu i smatram da on u svakom slučaju kao jedna vrsta ugovora ima obavezujuće dejstvo. Međutim, odustajanje od SSP podrazumeva odustajanje od EU, podrazumeva podrazumeva odustajanje od svega onoga što je i ova Vlada, pa čak i prethodna Vlada učinila da bi se što više približili EU i konačno postali punopravna članica EU. Da li je to cilj? Naravno da nije i bilo ko ko ima i malo svesti o ovom predloženom tekstu zakona, sigurno će podržati ovakav stav.Drugo, u članu 85. Ustava Republike Srbije stoji da strana i fizička lica mogu sticati pravo svojine nad nepokretnostima, poljoprivredno zemljište jeste nepokretnost, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima, SSP nije ništa drugo nego međunarodni ugovor. Taj međunarodni ugovor je definisao odgovarajuće obaveze. Da li je on dobar? Ne, sigurno da nije. Godine 2008. kada je taj ugovor zaključen,

Samim tim, nije ni u kom slučaju u političkom smislu reči prisutan politički trijumfalizam. Mi ne seirimo nad tim što nismo potpisali taj Sporazum, a sigurno ga ne bismo potpisali zbog toga što je loš, ali oni koji su ga potpisali, u svakom slučaju, danas ne bi trebali da hipokriziom kritikuju predloženi tekst zakona zato što su umesto jednog dobrog pregovaranja pristupili, verovatno servilnošću, nečemu što sigurno, danas vidimo, nije u interesu države Srbije i nije u interesu građana Srbije. Ponavljam, mi nismo ni u kom slučaju nastrojeni da seirimo ili da kažemo sada trijumfalistički – ne, to nije naš. Imamo nasleđenu obavezu, ta nasleđena obaveza podrazumeva da je moramo ispuniti i mi to danas činimo.Drugo, činimo.Drugo, takođe je činjenica koja neće moći biti dovedena u sumnju, a to je da ovde nikakvog prizvuka o nekoj diskriminaciji kada su u pitanju države i državljani drugih drugih država nema. Zašto nema? Zbog toga što smo mi u odredbama Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, kao nekog krovnog zakona, da podsetim, svi ostali zakoni su leks specijalis u odnosu na Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, definisali pitanja mogućnosti sticanja svojine na nepokretnoj imovini. Govorim – na nepokretnoj imovini, jasno se distanciram od poljoprivrednog zemljišta, iako je poljoprivredno zemljište po svojoj pravnoj prirodi i karakteru nepokretna imovina, pravo je država Srbija dala klauzulu najpovlašćenijih nacija kada su u mogućnosti sticanja prava svojine nad nepokretnostima u Srbiji aktuelna.

Gde je onda tu diskriminacija u odnosu na ovo što mi danas radimo? Gde je tu nekakva razlika?Drugo, razmenjivanjem nota između Srbije i drugih država, te druge države su takođe po tim notama stekle pravo da mogu postati vlasnici nepokretne imovine na teritoriji Republike Srbije. Da podsetim ko su to – Portugalija, Francuska, Češka, Grčka, Norveška. Da li su to sve zemlje EU? Jesu. Opet, u čemu je onda razlika, da li ima neke razlike? Ovo već postoji, ovo je već aktuelno.Dalje, ono što ne menjamo, nego želimo samo da ispunimo obaveze koje su nam drugi nametnuli, a to što su nam nametnuli ne znači da smo srećni zbog toga, već ono što moramo da uradimo uradićemo kao odgovorna Vlada i odgovorna država, prema svim onim relevantnim činiocima sa kojima moramo da sarađujemo da bi ušli u EU, ma koliko se to nekom sviđalo ili ne sviđalo. Ono što ovaj zakon zaista definiše na dobar način, to su restrikcije.Danas se niko od diskutanata nije dotakao jedne činjenice koja je čisto pravne prirode, a to je da su svi ovi uslovi, koji moraju biti ispunjeni, postavljeni u kumulaciji. Šta to znači? To znači da nijedan od ovih uslova ne može biti samostalan i dati mogućnost ili osnov za sticanje prava svojine, već su svi uslovi predviđeni tako da bukvalno svi do jednog moraju da se ispune da bi došlo do pravne posledice, a pravna posledica jeste sticanje prava svojine stranog državljanina na teritoriji Republike Srbije.Da postoji veliki broj onih koji će ove uslove ispuniti? Neće, ne postoji. Da li postoji interes? To je neko drugo pitanje, na koje ni u kom slučaju ova Skupština ne treba da daje odgovor, jer je zakon samo postavio pravni okvir da bi se ta prava mogla ostvariti.Ono što je takođe važno, ovaj zakon podrazumeva da se sticanje prava svojine od dana donošenja zakona može steći pod ovim uslovima. Znači, ubuduće, profuturo, a ne unazad. To znači da će ovi uslovi, koji su definisani ovako kako su definisani, moći biti ispunjeni tek ako prođe veliki vremenski period. Dakle, poprilično dugi vremenski

koji idu u dva pravca. Jedan pravac je da se dodatno zaštiti interes Srbije, interes građana Srbije i teritorije Srbije. To podrazumeva da se spreči kupovina zemljišta u pograničnom području.Šta to znači? Mi već imamo zakonsku regulativu koja podrazumeva da domaći državljani ne mogu sticati niti kupovati nepokretnosti u izgradnji koja podrazumevaju lociranje na graničnim područjima, a to znači da se nalaze uz granicu sa stranim državama, susednim državama. Ako je to tako, a jeste tako jer je zakon propisao tu udaljenost na deset kilometara, onda bi to isto pravilo trebalo da važi i za strane državljane.Šta to znači? To znači da ne može steći pravo svojine na katastarskim parcelama koje su na bližoj udaljenosti od deset kilometara do granice. U suprotnom dolazimo do jedne opasnost, opasnosti da dođe do povrede i teritorijalnog integriteta, pa čak i ugrožavanja nekih drugih interesa države, imajući u vidu da ukrupnjavanjem zemljišta koje može da bude u prometu ne bude samo onaj korpus u površini koji je dozvoljen za sticanje prava svojine na dva hektara, nego značajno više. Automatski na taj način otvaramo vrata mogućnostima da neko u Crnoj Gori, u Rumuniji, u Bugarskoj itd, pretenduje na to zemljište kao svoje

slivati odgovarajuća novčana sredstva po pravu preče kupovine. Zašto? Zato što je dobro rešenje koje ste predvideli da država Srbije ima pravo preče kupovine i to nije sporno. Ali, to zemljište koje se dobije po pravu preče kupovine treba da bude namenski opredeljeno, a mi u poslaničkoj grupi SPS-a smatramo da bi najbolje rešenje bilo da se to zemljište omogući da ga pribave oni kojima je i najpotrebnije. To su mladi bračni parovi, mladi poljoprivredni proizvođači, oni koji od poljoprivrede žele da dobiju osnovni izvor egzistencije sa pravom na ljudski prosperitet i odgovarajući standard. Mislimo da je to i sa humanističkog stanovišta i sa socijalnog aspekta, gde ćemo rešavati mnoga druga pitanja, i te kako značajno.Iskreno vas molim da ovaj amandman ozbiljno uzmete u razmatranje, jer on sigurno doprinosi rešavanju određenih pitanja koja na svaki način trebaju da budu rešena što pre, a čisti sumnjam da je iko u ovoj Skupštini protiv rešavanja tih pitanja koja su prevashodno socijalnog karaktera.Na samom kraju, želim da ukažem na još jednu činjenicu koja takođe afirmiše ono što je vezano za odredbe ovog zakona. Na samom početku sam rekao da postoje različita pravna razmišljanja o obaveznosti ustavnosti ili neustavnosti. Ja sam stav u ime poslaničke grupe SPS-a izneo jasno. Dozvoljavam da, naravno, mi pravnici sučeljavamo mišljenja kada su u pitanju pravna uporišta, ali uporište za ovaj zakon jeste Ustav. Ponoviću, uporište za ovaj zakon jeste i obaveza proistekla iz ugovora. Ugovor je na snazi i ugovor se zove SSP. Dok je god na snazi, on proizvodi pravno dejstvo. Kad proizvodi pravno dejstvo, to znači da se obaveze moraju izvršavati onako kako su propisane.U situaciji da biram između SSP,

Hvala, kolega Jovanoviću.Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 2013. godine, nakon ratifikacije svih zemalja članica EU, ratifikovan ovde u Narodnoj skupštini septembra 2008. godine, razlog je da pri donošenju ovog zakona prvo iskažem svoju ličnu, političku i svaku drugu zahvalnost političkim odlukama Socijalističke partije Srbije, Socijaldemokratske partije Rasima LJajića, Saveza vojvođanskih Mađara, Liberalno-demokratskoj partiji i političkoj odluci narodnog poslanika Tomislava Nikolića, koji je tog septembra doneo odluku da poslanički klub kojim je predsedavao tada treba da podrži na glasanju ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To je važan momenat.Mislim da je vreme da odrastemo i da prestanemo u ovoj Skupštini da govorimo – mi nemamo sa tim ništa, to su ovi žuti. Vi kažite koliko god dugo hoćete da nemate sa tim ništa, to su ovi žuti, ali ideja koju su ovi žuti nosili je pobedila i mi smo sad svi zajedno politički izvođači ideja EU. To je dobra vest. Šta ne valja?Ja se izvinjavam poslaničkoj grupi Srpske radikalne stranke, njih izuzimam. Oni nikad neće sa žutima nikakve ideje, na svoju štetu, ali nema veze.Dakle, to su važni trenuci u istoriji jedne zemlje, važni trenuci u istoriji parlamenta jedna zemlje i važni trenuci za budućnost jedne zemlje. Kad u ovoj sobi bude dovoljno odraslih ljudi, onda ćemo na takav način razgovarati. Dok budemo mislili da možemo da kobajagi imamo stav da mi sa tim ništa nemamo i taj SSP, to je u stvari skroz sve bez veze, nego moramo, dotle neće biti reformi u društvu.Znate šta je loša vest? To je loša vest za vladajuću koaliciju. Bez obzira na podršku, nećete vi kao vladajuća koalicija ni zbog SSP-a, ni zbog prodaje zemljišta izgubiti podršku, nije to razlog da ljudi kažu - nećemo ovu vladajuću koaliciju. Izgubićemo tempo da iskoristimo šansu da stvarno menjamo društvo, ostanemo li ovako detinjasti u raspravi kakvi jesmo.Evo ilustracije. Narodni poslanici dobiju predlog zakona, u tom predlogu zakona ima obrazloženje narodni poslanici čitaju to obrazloženje. Vlada je, šaljući Predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u obrazloženju za ustavni osnov i tačku 9), tačku 12) koja govori o obezbeđivanju održivog razvoja i mere za podsticanje ravnomernog razvoja i unapređenju životne sredine. U razgovoru na Odboru i ovde ustavni osnov je član 85. Pa, odlučite se. Ako jeste ustavni osnov, onda kao odrasli ljudi unesite to u Predlog zakona koji dođe narodnom poslaniku. Ako nije, ne lažite. Toliko je jednostavno. Dakle, član 85. služi kao poštapalica za - ne bi mi ovo da usvojimo, ali eto. Nemojte to da radimo.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je dobar. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je doneo dobra i ekonomiji Srbije i statusu Srbije, na svim onim poslovima gde se inače menja, ne samo kada je u pitanju ekonomija, trgovina, razvoj i poljoprivreda. On je važan dokument i kada su počelo pregovori između Srbije i EU, novembra 2005, takođe je bilo odraslih ljudi koji su sarađivali zato što je to bilo dobro za Srbiju. Ja sam sarađivala sa onima koji su tada govorili da na žute treba sanitarni kordon. Ne možete vi ideju da se ova Srbija uredi i odraste ničim oblatiti, koliko god žute ružili, samo možemo zajedno da gubimo vreme, kao što to radimo sa ovim zakonom.Dalje, sa igranjem sa ustavnim osnovom, to se, ministre, ne radi. To se, prosto, ne radi. Ne pošalje se meni ustavni osnov u kome ne piše član 85, a u raspravi se priča o članu 85. kao ustavnom osnovu. To se ne radi, kako da vam kažem. Ozbiljni ljudi po EU, na koju mi hoćemo da ličimo, to ne rade. Ovo nije zamerka, ovo je sugestija. Doći ćete vi za manje od meseci sa neminovnim izmenama i dopunama zakona koji se tiču važnih poglavlja 11, 12 i ostalo, da li će da završimo sa fazom da li je član 85. ustavni osnov ili nije.Šta je suština ovog zakona i zašto ja neću da glasam ako se ne prihvate amandmani koje smo predložili? U članu kojim definišete poljoprivredno zemljište u državnoj svojini briše se rubrum, da bi se uvelo da se govori samo o zemljištu u privatnoj svojini. Nemam ništa protiv. Pravna lica uopšte nisu tema ovog zakona. Pravna lica mogu sad da imaju zemlju koliko hoćete. Koliko je to javno i jasno ko su pravna lica, ko laže, ko preti seljacima, ko hapsi, ko ne da zemlju, ko je kriminalac, ko nije to nije predmet vašeg zakona, uopšte. To je naš posao. Mi bismo trebali, narodni poslanici, da 'leba jedemo od toga, da utvrdimo da li se po prethodnim odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje nisu tema izmena i dopuna, odvijaju procesi u Srbiji na štetu Srbije, na korist male grupe ljudi koja misle da im se arogancijom, bahatošću može sve po Vojvodini i šire od Vojvodine. Ne, nije tema.Zašto tražim da ostane poljoprivredno zemljište u državnoj svojini? Zato što ste dodavanjem samo nadnaslova da se radi o privatnoj svojini, brišući - državnoj svojini, ostavili Glavu 2.2 u kojoj i dalje stoji kako ide promet zemljišta u državnoj svojini i nijedna odredba nije menjana tu. Zbog toga sam napisala da tražim da se briše taj član izmena i dopuna, jer je to jedna svojevrsna zakonska obmana da sa državnim zemljištem se neće baš ništa desiti. Hoće, kao što se dešava. Hoće, kao što smo tvrdili i vašoj prethodnici, ministarki Snežani Bošković Bogosavljević, da su izmene i dopune zakona iz 2015. godine loše i štetne. To imamo na terenu.Na umesto svih ovih maštovitih, neću da kažem, uvek volim da čitam tekstove koje radi struka, a znam da prepoznam kad je neko smislio neku politiku, a kada je struka uradila odredbe kroz član 72đ, koji dodajete u ovaj zakon. Vi hoćete da kažete tim odredbama dve stvari: ili nikada niko ko je član i državljanin bilo koje zemlje EU neće moći da kupi zemlju, ili će to moći ljudi koji imaju dvojno državljanstvo. To je poruka vaših odredbi koju sam ja svela na te dve. Ako hoćete to već tako, napišite onda to u zakonu. Odrastimo. To je cela ideja.Kako se i na koji način ustavni osnov i član 97. poštuje ili ne poštuje, završiću samo sa jednim predlogom ministru Nedimoviću. Vi ste spominjali „Tenisa“, mi znamo kako „Tenis“ sa svojim biznis planom dolazi do 30 plus 10, ili 15 plus 15 hiljada hektara. Uđite u Skupštinu i unesite nitratnu direktivu. Ja ću da podržim investicione planove „Tenisa“ posle stupanja na snagu nitratne direktive. Toliko je jednostavno zaista biti evropski orijentisan. Hvala vam.

već 9, 10 i više, pobuđivala toliko pažnje i imala važnost za politički život Srbije da moram da kažem stvari koje se tiču ovog dela o kome danas razgovaramo. Nesumnjivo, Srbija je preuzela svoje obaveze. To su međunarodni sporazumi i tu nema dvojbe. Niko ovim ne želi da delegitimiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To je jedna stvar.Druga stvar, što se tiče liberalizacije poljoprivrednog zemljišta. Nama je cilj ovim zakonom, da popravimo ono što tada u tom trenutku kada je pregovarano, iz različitih razloga se nije uspelo. Da li zato što je neko očekivao da će već 2010/11. godine Srbija biti član EU ili je smatrao da će kao sa slučajem Rumunije potpuna liberalizacija dovesti do novih investicija ili nečeg sličnog, ja ne želim da ulazim u to, jer lako je posle bitke biti general. Samo kažem da u ovom trenutku ovo što smo predložili je način da popravimo i to u roku koji je predviđen

ali rekao sam juče u raspravi i to je činjenica, fakta da smo to dopunili kasnije, da je i član 85. a on je noseći, član 97. govori o održivom razvoju Srbije. Jeste, ova stvar je važna za održivi razvoj Srbije, jer ukoliko mi ovo ne donesmo, postoji opasnost od rizika za održivi razvoj Srbije. Vi ste toga svesni. Što se tiče zakupa poljoprivrednog zemljišta nikakvih 15, 20, 50 hiljada hektara nije uopšte u opticaju u ovom trenutku. U ovom trenutku u opticaju je površina

vi ste Vlada. Meni pošaljete dokument gde piše ustavni osnov. Zakona važan, hitan postupak i sve ostalo.

teže.Zašto vam to govorim. Zato što Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, šta god vi komentarisali o pregovaranju, to je vaše pravo. To ne stoji činjenično, ni za 2005. godinu, a pogotovo ne za 2006. kada su odnosi između EU i Srbije bili zamrznuti zato što Srbija nije sarađivala sa Hagom. Niko nije sa nama pregovarao ni o čemu. kad god hoćemo da zaista napravimo pomak onda i član 85. i član 97. nabrojte koliko god hoćete članova, vi ste Vlada, vi meni dajete da čitam, ali nemojmo više – hteli smo, ali eto. ali eto. Naše dobre namere, ali eto, nije nam uspelo. To je pradigma zato s vama to mogu da razgovaram, ne mogu sa svim ministrima, zato što ima neki koji čuju i neki koji ne čuju, pa da se ne trošim na druge koji ne čuju. Pradigma je – hteli smo, ali nije nam uspelo. Nemojte hteli

članova i dva pre nego što ide u izdavanje bilo kome u Vojvodini, bilo koja zemlja, jer je važno da nam ostane ne lagune oseke ili čega god, nego zdravo zemljište, zdrava voda i zdrav vazduh. Hvala.

samo ću kratko da podsetim građane zbog svih ovih kontradiktornosti koje su mogli da čuju juče i danas, prosto da ne budu zbunjeni ko ovde šta brani i ko se za šta zalaže, kako se branila poljoprivreda od 2000. do 2012. godine, a kako se to zaista radi danas. Evo vrlo kratko, da je poljoprivreda tada poslužila, odnosno tadašnja vlast je dozvolila tajkunima da uvede monopol u ovu privrednu granu i da dođu do vrlo lakih i brzih zarada. Tada je zauvek prodato Tada je zauvek prodato oko 300.000 ha po ceni od 50 miliona evra, što kada se izračuna izađe oko 200 evra po jednom hektaru, a koliko je to malo, ja ću sada podsetiti građane danas. To je najmanja cena zakupa jednog hektara za poljoprivredno zemljište i to na godišnjem nivou.Ostatak zemljišta po Vojvodini uglavnom je bio uzurpiran, neko je to obrađivao, nije se plaćao zakup za to i za to postoje dokazi zato što primenom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, pronašlo se oko 60.000 ha ovakvog zemljišta za koje se sada plaća oko 10 miliona evra godišnje i to su prihodi koji idu u budžet i koji se ponovo vraćaju kroz razne podsticaje u poljoprivredu.Mi smo 2015. godine usvojili Zakon o poljoprivrednom zemljištu i tada je rešen problem prodaje državnog zemljišta gde je navedeno da državno zemljište može da kupi samo fizičko, domaće fizičko lice, domaći poljoprivrednik i to najviše 20 ha.Oni koji su danas najglasniji i prosto na neki način kritikuju današnje izmene zakona, upravo su oni koji su napravili katastrofalne greške kada su pregovarali oko ovog zakona i potpisivali ga 2007. i 2008. godine i tada nisu obezbedili bolje uslove i ovaj prelazni period za koji moramo mi sada na ovaj način da se izborimo.Ovakve izmene koje će sprečiti potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednog zemljišta, upravo su veoma važne, zato što će to da zaštiti našeg poljoprivrednika i da zaštiti našu zemlju. Ono što će te restriktivne mere koje su uvedene veoma su značajne, zato što pored toga što strani državljanin koji ima nameru ili koji bi imao nameru da kupi privatno poljoprivredno zemljište mora pre svega 10 godina da bude, da živi, odnosno da bude nastanjen u lokalnoj samoupravi u kojoj namerava da kupi to poljoprivredno zemljište, da se bar tri godine bavi poljoprivredom, da obrađuje svojim mašinama i svojim oruđem. Kada već ispunite uslove, opet je u riziku da kupi ta maksimalno dva ha poljoprivrednog zemljišta, zato što država ima pravo preče kupovine.Dakle, ovo su ta tri restriktivna uslova koja neće dozvoliti da, ukoliko država proceni, ako i do toga dođe, da stranac može da kupi, ali vrlo su teški uslovi, da država može da spreči da dođe do te kupovine.Pored toga, imamo još uslova koji moraju da se ispune, a to je da ovo poljoprivredno zemljište ne može da pređe u građevinsku namenu, da nisu u pitanju zaštićena prirodna dobra, da nije u blizini vojni kompleks i to je veoma važno.Ja se nadam da će ministar, amandmane koji su uloženi da se neće moći kupovati zemljište koje je uz samu granicu, 10 km da bude udaljeno i to je sve ono što može da predstavlja opasnost po našu zemlju i upravo ta mala privatna vlasništva poljoprivredna, mogu da predstavljaju opasnost.Meni je žao što se danas prema ovim izmenama mnogi sa podsmehom prosto komentarišu, zato što kažu da niko ne može da ispuni ove uslove. To i jeste bio cilj, one uslove koji bi važili da nismo doneli ovakve izmene i onakav status kakav je imala Vojvodina gde su se čitava imanja prodavala za po pet ili 10.000 evra sa okućnicama i sa hektarima zemljišta, upravo su bili veoma primamljivi za strance koji žive u blizini naših granica, da vrlo lako dođu i da kupe.Nama jeste bio cilj da zaštitimo nacionalne interese i da onemogućimo nastanjivanje stranaca po uslovima ovakvi kakvi su bili olakšani, a da stranci nemaju nameru da žive u našoj zemlji.Znači, veoma restriktivni uslovi, a ono što vidimo da postoji dobra namera jeste što Vlada već godinama unazad i ova država ulažu u poljoprivredu, a mi znamo da je 2017. godine uvećan budžet za oko 3,5 milijarde, da je četiri puta uvećan budžet za investicije u poljoprivredi, da postoje podsticaji za kupovinu nove opreme i sa povraćajem od 50 do 65%, da postoje podsticaji da ostanu mladi do 40 godina projektima, sa investicijama od 1,2 miliona evra gde država vraća novac u vrednosti od 75% od te investicije.Dakle, brojni projekti, projekti navodnjavanja, država ozbiljno ulaže u poljoprivredu i mi vidimo dobre namere i ove Vlade i države da se poljoprivredna grana podigne na najviši nivo i zato ćemo podržati ove izmene zakona u danu za glasanje. Hvala.

glasali za Zakon o potvrđivanju sporazuma, SSP i onaj prelazni sporazum 9. septembra 2008. godine, oni su u obavezi danas da glasaju za ove izmene zakona. Oni koji su bili protiv SSP, oni su u obavezi da budu protiv ovog zakona, pa neka se svako nalazi gde je bio 9.9.2008. godine.Juče smo imali svojevrsnu manifestaciju mahanja nekim falsifikatima. Recimo, Tomislav Nikolić je objavio jedan navodno zapisnik, nije on objavio zapisnik da bi se pravdao šta je nekada neko razgovarao, nego na bazi tog novinskog teksta Vojislavu Šešelju je uskraćena telefonska komunikacija sa timom za odbranu, a posle mesec dana ja sam dobio zabranu da idem u Hag da ga posećujem. Kada se to maše ovde, to podrazumeva da opet postoje neke namere u kontinuitetu.Daj,

Vidite, kada čitaju obrazloženje, mi smo juče slušali ovde taj zakon ima hiljadu i nešto članova.Moram da vam kažem da član 2. tog Zakona o potvrđivanju sporazuma je imao zadatak da spasi čast Republici Srbiji, jer to je praktično jednostrana izjava volje Narodne skupštine kako oni tumače taj sporazum. To je jasno rečeno, da Narodna skupština Republike Srbije da taj Sporazum treba da se primenjuje na celoj teritoriji Republike Srbije. I Ustav Republike Srbije i član 2. ovog Zakona o potvrđivanju sporazuma obavezuje i Narodnu skupštinu i sve buduće i one prethodne vlade da u svakom nasrtaju želje da se što pre dođe u EU, imaju u vidu i Ustav i ovu odredbu.Samo da vas podsetim, 2015. godine terorističko Kosovo je takođe ratifikovalo Sporazum o stabilizaciju i pridruživanju sa EU i tada je njihov ministar inostranih poslova svečano izjavio – zamislite, taj sporazum su ratifikovale i one države, to je onih pet članica EU koje nisu priznale nezavisno Kosovo, tako da to jeste jedan politički proces i zato pozivam sve one koji nisu 2008. godine glasali za Sporazum da i danas ne glasaju za ove izmene i dopune Zakona.Sledeći momenat koji je vrlo važan jeste što i predlagač, a i pojedini predstavnici vladajućih stranaka, ovde koriste nešto što se zove „analogija“. Iz nečega što je nepodobno izvlače pravilo i za ovu situaciju i ja njih ne krivim, ne krivim ih. Zašto? Ja sam juče pohvalio Vladu, kada ste uputili ovakav predlog zakona i kada ste rekli mora da se uradi zbog SSP, SSP, vi ste praktično rekli da međunarodni ugovori mogu biti sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije, samo ukoliko se obaveze između narodnih ugovora ugrade u naš pravni sistem, odnosno u naše zakone. Iz toga se izvlači zaključak da SSP nas uopšte formalno pravno i ne obavezuje, a obavezivaće i nas samo onoliko koliko mi prihvatimo da nešto ugradimo u naš pravni poredak. I zato kažem - nemamo mi obavezu da menjamo naš Zakon o poljoprivrednom zemljištu.Sada ću malo da se vratim na onu analogiju koju neki koriste ovde, ne zameram im.Mi smo imali izuzetno dobre propise i u starom Ustavu, ako izuzmemo onu društvenu svojinu, pa i u ovom novom Ustavu, imali smo samo jednu pravno – tehničku nepreciznost kada se kaže svi oblici svojine su ravnopravni, oblik svojine ne zna se šta znači, ali nema veze.Kako smo došli u ovu situaciju, koju s pravom neki koriste da su neka pravna lica iz inostranstva postali vlasnici poljoprivrednog zemljišta? Došli smo zahvaljujući ekonomistima, matematičarima, pohlepnicima u vidu Mlađana Dinkića, Aleksandra Vlahovića, Labusa, Pitića, Dušana Vujovića pošto je on njihov tata, jer su oni osmislili sistem privatizacije i izvršili su svojevrsnu zamenu teza. Da bi nešto predstavili kao kapital, oni su rekli kapital jeste i imovina, kapital i jeste dobro, kapital i jeste nepokretnost, kapital jeste i pokretna stvar, kapital jeste i pravo i rekli su baš nas briga kakav je status pojedinih oblika svojine. To je sve kapital, mi privatizujemo kapital i u okviru privatizacije kapitala otišlo je i poljoprivredno zemljište. Potpuno neustavno i nezakonito. To moram da vam skrenem pažnju.I sada ja bih zamolio predstavnika predlagača, pošto ćemo imati verovatno u ponedeljak i raspravu o amandmanima da se raspita, pretpostavljam da nije u mogućnosti da odgovor sada odmah. Ali, vidite, našim propisima je predviđeno da strano fizičko i pravno lice koja obavljaju delatnost u Srbiji, znači naglasak je na delatnost, privredne delatnosti, pod uslovima uzajamnosti mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Srbije koje im je neophodno za obavljanje delatnosti. I sad da stanemo.U sledećem članu 82v je navedeno pod kojim uslovima, da li je uslov uzajamnosti ispunjen i Ministarstvo pravde daje svoje mišljenje? Da li je uslov vršenja delatnosti i da li su te nepokretnosti neophodne za vršenje te delatnosti, da je Ministarstvo trgovine? Ja sumnjam, ja nemam dokaza, ali sumnjam da je u svim tim privatizacijama i u svim ovim ugovorima na koje se poslanici sa pravom pozivaju da je stranac stekao pravo svojine na nepokretnosti koja se zove poljoprivredno zemljište, da su poštovane ove dve odredbe, ove dve obaveze važne ministarstva. Jer, bez ova dva mišljenja ne može da se registruje nijedan ugovor o prometu nepokretnosti, a i ugovor o privatizaciji nekog preduzeća je takođe u tom rangu ugovora o prometu nepokretnosti.Ovde je svojevrsna zamena teze. Neko sa tumačenjem šta sve ulazi u kapital, to i može da se privatizuje, ubacio je i poljoprivredno zemljište koje je dobro opšteg interesa, koje trpi određena ograničenja, samo na tim dobrima postoji pravo preče kupovine u korist Republike Srbije.Da vam samo skrenem pažnju, ako ste zabranili da se strancu prodaje državno zemljište, pošto su svi oblici svojine ravnopravni, kako ste onda mogli privatnu svojinu na poljoprivrednom zemljištu da omogućite strancu?Vi

verovatno da bi se došlo u pređašnje stanje je potpuna i neka vrsta nacionalizacije onoga što je nezakonito urađeno.Samo da vam skrenem pažnju, uzmite stare knjigovođe i u bivšoj SFRJ bio je promet poljoprivrednog zemljišta ograničen, ali kako se vrednost nekretnine određivala prema ulaganjima društveno pravnog lica, jer nekretnina nije imala tržišnu vrednost. Ovde su nas mangupi sa varijantom tržišne vrednosti prevarili. Ovo što je urađeno sa preduzećima u društvenoj svojini, to je urađeno i sa svim nepokretnostima i sa poljoprivrednim zemljištem i sa gradsko-građevinskim zemljištem i sa prirodnim bogatstvima, koje nikako ne mogu biti u prometu.

i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, želim na početku svog izlaganja da kažem da ću podržati predložene izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu i da kažem da nas koji smo danas u ovoj sali Skupštine Republike Srbije, nas koji smo deo većine koja podržava Vladu Republike Srbije i koja podržava predložene izmene zakona koji je na dnevnom redu i oni koji se protive ovakvim izmenama dele dva pojma.Ta dva pojma su odgovornost, odgovornost prema svojoj zemlji, odgovornost prema njenoj budućnosti i poštenje, a naravno tu je i pitanje doslednosti.Zašto kažem odgovornost? Morate da budete odgovorni kao ljude koji vršite vlast. Ne smete da danas radite jedno, sutra radite nešto drugo, neki su pre nas loše pregovarali sa EU, loše ispregovaran SSP. Šta mi danas treba da uradimo, kao neko ko teži članstvu u EU? Treba da kažemo – ne, mi to sada nećemo. Ne, mi pokušavamo da ovakvim izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu sprečimo nešto što je neko hteo da uradi kada je potpisivao takav SSP. Neko ko je tajkunima predavao poljoprivredno zemljište u bescenje, je onda mislio da će vladati doživotno, pa će 2017. godine da krenu stranci da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji, od tih istih tajkuna, a oni od tajkuna uzimaju proviziju. To je taj krug politike, nakaradne politike, takve su vodili bivši vlastodršci.Mi danas pokušavamo da ovakvim izmenama popravimo nešto što je loše urađeno za vreme prethodne vlasti, nešto što nije bilo dobro. Neki su od bivših evrofanatika, u toku jučerašnjeg dana govorili protiv EU. Meni nije Meni nije jasno zašto su ti koji su potpisivali SSP, jedan dan su za EU, drugi dan nisu za EU, pa neka se prvo sami u svojim redovima opredele za šta su. Mi jesmo za EU, za evropske vrednosti, jesmo za evropske integracije, ali smo pre svega za Srbiju. Da čuvamo i branimo interese Srbije, interese srpskih poljoprivrednika, interese naših proizvođača i interese države Srbije. E, ovakve izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu čuvaju interese Srbije, interese naših poljoprivrednika, i naše poljoprivrede.U tom smislu potpuno podržavam predložene izmene i dopune zakona i mislim da nema nema potrebe za bilo kakvom brigom, za bilo kakvim strahom, jer mi nismo čuli od opozicije za ova dva dana ništa konkretno, ništa osim gole kritike, osim gole mržnje, osim jedne isprazne priče, koja ni njima ništa ne znači, koju ni oni ne znaju kuda vodi. Mi znamo gde to vodi. To vodi dotle da oni više nakon nekih narednih izbora u Skupštini više neće biti, jer vi morate i kao opozicija i kao vlast biti odgovorni Mi to jesmo.Ovakvo ministarstvo koje vodi gospodin Branislav Nedimović je pokazalo visok stepen, izuzetan stepen odgovornosti prema poljoprivredi i državi Srbiji i siguran sam da će ovakve izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu dati one efekete kakvi

Đurić** Hvala.Poštovane kolege poslanici, poštovani ministre, poštovani građani Srbije, još jednom da ponovim ono što sam juče rekao na samom početku svoga izlaganja. Dakle, ovo je još jedan od zakona kojim nas Vlada spašava od pretnji za koje strahove manje više sama raspiruje uz žestoku medijsku podršku medija, koji su manje-više potpuno kontrolisani od strane vlasti.Odakle zapravo dolazi veća pretnja da neko dođe u posed našeg poljoprivrednog zemljišta? Mislim, stvar je elementarna, verujem da ovo svi narodni poslanici znaju, ali ponoviću ipak to zbog građana. Dakle, Zakon o privrednim društvima u ovoj državi propisuje u svom članu 145. da osnovni kapital društva iznosi 100 dinara. U našoj državi društvo sa ograničenom odgovornošću može registrovati bilo ko, odakle god on bio - sa Sejšela, sa Britanskih, Devičanskih ostrva, iz Tortole, iz Delavera, iz Prištine, Zagreba, Moskve, Sibira, kako god,. Treba mu 100 dinara i dodatni troškovi taksi, advokata, notara, ali ako ima da kupi poljoprivredno zemljište snaći će se on i za te dodatne troškove, nikakav problem to njemu biti neće. Kad taj neko tako registruje kompaniju, ta kompanija će kao pravno lice pristupiti pregovorima o kupovini poljoprivrednog zemljišta sa svakim onim ko je voljan poljoprivredno zemljište da proda i kupoprodaja će se desiti kao i svaka kupoprodaja, onda kada strane u dogovoru postignu, dakle, saglasnost oko obostrano prihvatljive cene i poljoprivredno zemljište će biti prodato toj kompaniji čiji vlasnik ju je osnovao sa 100 dinara, odakle god bio. Dakle, on čak ne mora ni da osnuje svoju kompaniju. Odakle god dolazio može da kupi udeo u nekoj domaćoj kompaniji, na berzi da kupi akcije, u direktnoj pogodbi da kupi udeo ili akcije, zavisno od toga da li je akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću. Ako ta kompanija u kojoj on kupuje udeo u svojoj imovini ima poljoprivredno zemljište on postaje vlasnik poljoprivrednog zemljšta srazmerno svom vlasničkom udelu u toj kompaniji. Eto, možemo to tako pojednostavljeno predstaviti građanima.Prema tome, iz privrede, dakle iz domena kompanija i kompanijskog prava dolazi pretnja da neko kupi jeftino, brzo, kako god, veliku količinu poljoprivrednog zemljišta. Dakle, to su ozbiljni investitori i tu je tu je javni interes i državni interes, gde država treba da se zaštiti da zadrži kontrolu nad jednim ovako važnim prirodnim i privrednim resursom kao što je poljoprivredno zemljište koje je s razlogom u Zakonu proglašeno za dobro od opšteg interesa.Dakle, ono što mi danas raspravljamo, dakle ono o čemu mi danas pričamo takođe je pretnja, ali mnogo manja, dužan sam reći ne i beznačajna, i nju takođe treba ozbiljno regulisati i zakonom propisati jer se i tu štiti javni interes, kao i na svakom drugom mestu.Izabrani predstavnici građana, bilo da su u zakonodavnoj ili u izvršnoj vlasti, dužni su taj interes zastupati, sporazume međunarodne zaključivati tako da odredbe budu što preciznije dogovorene i da javni interes države Srbije i njenih građana bude što bolje zacementiran.Predmetna odredba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je dvosmislena. O tome sam juče govorio, danas ne bih nikoga zamarao ponovnim temeljnim iščitavanjem. Kakvo god bilo njeno tumačenje, za mene je merodavno da Vlada Republike Srbije u Predlogu zakona u obrazloženju kaže da 1. 1. septembrom 2017. godine, dakle, rokom koji ističe 1. septembra 2017. godine, smo u obavezi da državljanima EU damo isti tretman kao i našim građanima kada je sticanje vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem u

da usklađujemo naše zakonodavstvo“, dakle, trebalo je da smo to već završili, „kako bi državljanima država članica EU osigurali isti tretman“. Dakle, mi sada donosimo zakon,

Dakle, predlagač u svom obrazloženju zapravo kaže nešto što zakon ne reguliše. Logično pitanje je ako već donosimo zakon koji je suprotan sa SSP zašto onda nismo išli do kraja pa u potpunosti zaštitili domaće poljoprivredno zemljište od prometa između fizičkih lica domaćih i stranih državljana i uradili ono što je uradila susedna Hrvatska - onemogućili su bilo kojim stranim državljanima, odakle god da oni dolaze, da kupe poljoprivredno zemljište, bilo da su iz Holandije, bilo da su iz Bangladeša? Dakle, trebali smo ići do kraja.Da zaključim. Donosimo zakon koji je suprotan SSP, jer smo ovu problematiku pet godina zapuštali, pa smo došli do par dana pred isteka roka i zakon usvajamo po hitnom postupku na vanrednoj sednici na koju vladajuća većina čak nije uspela ni da dovede više od 125 poslanika i da ih vrati sa godišnjih odmora na ovu sednicu na ovako važnu temu na kojoj nam Vlada brani građane od pretnji da će ostati bez poljoprivrednog zemljišta i da će sutra biti gladni.Pod dva, propisujemo mere koje će naše građane stavljati u položaj lošije od građana Hrvatske i Mađarske, jer naši građani tamo neće moći kupiti poljoprivredno zemljište ni kada postanemo članovi EU, a nismo a nismo morali tako propisati jer inače propisujemo zakon koji je suprotan sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.Pod tri, propuštamo priliku da propišemo uslove za javnost, iako znamo da režim pod kojim stranci mogu kupovati poljoprivredno zemljište nije jednako regulisan ni u svim državama EU. Opet primer Mađarske i Hrvatske.Nedovoljno štitimo zemlju od suše i grada, jer su nam projekti navodnjavanja nedovoljni i kasne. Pare koje od osiguranja uzimamo za zaštitu od građana to je 2,3 miliona evra prošle godine bilo. Nemamo informaciju na šta se troši, jer ministarstvo te stvari u svojim izveštajima precizno ne navodi.Za

a na drugoj strani po pravu prvenstvo zakupa damo i do 30% zemlje na nivou lokalne samouprave pravnim licima koje subvencionišemo, koji imaju interes koji imaju interes ovde da dođu jer ovde mogu da rade mnogo toga što kod kuće ne mogu. Ovde su zakonski propisi labaviji. Ovde se čak i tako labaviji zakonski propisi laganije sprovode, labavije. Mogući su dogovori. Dakle, interes da dođu postoji i, ono što je najvažnije, ovde je obezvređen rad.

To je direktan imput koji operativni trošak veoma jeftin motiv pravnim licima da dođu ovde, dakle, je očigledno jasan i mi još ih dodatno podstičemo pogodnošću prvenstva zakupa i masivnim subvencijama.

želim pre svega zbog javnosti, iako smo juče vodili raspravu maltene o istoj stvari. Kada bih uzeo stenografske beleške, kada bih imao pravo da ih uzmem, možda imam pravo, možda imam pravo, verovatno bi možda u šest reči se razlikovalo izlaganje, ali hoću da kažem pre svega zbog javnosti jednu stvar. Vi morate da razlikujete. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše odnose između Srbije i EU kao zajednice, a ne sa svakom pojedinačnom državom ponaosob. Morate da razlikujete tretman od uslova. Tretman je omogućen u pogledu poljoprivrednog zemljišta, stavljeni su uslovi u interesu Srbije. Srbije. uslovi koji su postavljeni služe za popravljanje onoga što nije u postupku pregovaranja završeno do kraja. To je suština cele priče.Priča o navodnjavanju, priča o protivgradnoj mreži, juče smo komentarisali to, ne bih ponovo da dužimo, ali činjenica je da je tretman jedno, uslovi su drugo

**Branislav Nedimović** Niko ne može da kaže da je nešto nemoguće, sve je teorijski moguće. Da li je izvodljivo i u kojim rokovima, to je stvar za veliku diskusiju.Ono o čemu vi pričate, razgovara se, činjenica, sa svakom zemljom ponaosob ukoliko želite da idete u izmene. Ali, što se tiče Sporazuma, one su ratifikovale svaka pojedinačno, ovaj Sporazum, on kao takav stupio na snagu. Ovde razgovaramo, ja imam utisak, ja koliko sam razumeo juče u uvodnom izlaganju,

dužno poštovanje, mislim da bi ovde možda jedna od prethodnica koja je govorila na temu izmena zakona, možda bi ona mogla da vam objasni o čemu se tačno radi, oko SSP-a.

i danas smo, poštovane kolege narodni poslanici, imali priliku da čujemo i ozbiljne diskusije i manje ozbiljne i tužne, otužne itd. Ali, hajde da se vratimo na dnevni red i da stavimo stvari na svoje mesto.Glavobolju nam ovih dana stvara obaveza koja proizilazi iz jednog međunarodno pravnog akta koji je Srbija potpisala sa EU, tj. Evropskom zajednicom, radi se o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, na osnovu koga imamo, prihvatili smo tada, i imamo obavezu da do 1. septembra, dakle, za još nekoliko dana, uskladimo svoje zakone tako da žitelji ili članovi, državljani EU imaju gotovo jednaka prava ili jednaka prava kao i državljani Srbije u kupovini poljoprivrednog zemljišta.Da se nama ne bi prebacivalo kako smo nedorasli ili neozbiljni itd, i da sada mi sve najgore govorimo o tom Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ne kritikujemo mi sam Sporazum, koji je svakako dobar za Srbiju, mi kritikujemo pregovarače koji nisu svojevremeno dobro ispregovarali i doveli nas u poziciju kakvu nema nijedna druga zemlja

EU.Da li je Božidar Đelić, tadašnji potpredsednik Vlade, bio dobar pregovarač ili ne, stvar je za diskusiju, ali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije dobro ispregovarao, on i čitav tim koji je bio sastavljen uglavnom od predstavnika tadašnje vlasti. Zbog toga što ga nisu dobro ispregovarali, mi smo sada u problemu i želimo da taj problem rešimo i našli smo način kako ćemo ga rešiti. Rešićemo ga zakonom koji danas usvajamo, tj. Predlogom zakona o izmeni i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Ne bih ja rekao da je Božidar Đelić loš pregovarač. Rekao bih pre svega da je on imao drugačije namere i prioritete. Nije njemu interes države Srbije tada bio na prvom mestu. NJemu su na prvom mestu bili interesi pojedinih centara moći kojima je omogućio da u kratkom vremenskom periodu pokupuju oko 300 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta. Samo četvorica ljudi, četiri osobe drže preko 100 hiljada hektara zemlje, nadajući se da će u roku od četiri godine, evo sada ovog 1. septembra oni i dalje biti na vlasti i da će upravo sada moći ponovnom preprodajom te zemlje da višestruko povrate uloženo. Procene su da bi ta zemlja, recimo, u narednih pet do deset godina bila skuplja, koštala pet i do deset puta više nego sada.Da li je ova Vlada, a bilo je takvih primedbi, ozbiljno shvatila ovaj problem ili ne, neko je prigovorio da je neozbiljno prišla, ja kažem da nije tako, govori i činjenica da je ova Vlada zatražila od Instituta ekonomskih nauka i Instituta za ekonomiku poljoprivrede da urade stručnu studiju, tj. analizu pravnog i institucionalnog okvira tržišta poljoprivrednog zemljišta, procenu ekonomskih efekata liberalizacije tržišta, poljoprivrednog zemljišta i preporuke za izmene domaćeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i njihovu adekvatnu primenu.Ovu analizu radio je Institut ekonomskih nauka i Institut za ekonomiku poljoprivrede, pod rukovodstvom dr Jovana Zubovića, da ne nabrajam koliko još doktora i magistara je tu učestvovalo, a naručilac je bila Vlada.

dostupna je javnosti, ali neću sada ulaziti u njene detalje.Mislim da merama koje su predviđene ovim promenama, ovim Predlogom zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, upravo sprečeno ono što čitav narod, čitava javnost u Srbiji želi da se spreči, a to je da nam od 1. septembra neko dođe i, prosto rečeno, pokupuje poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu privatnih lica.Više puta je ovde rečeno koje su to mere. To je da taj taj potencijalni kupac mora da bude najmanje deset godina stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave, da obrađuje najmanje tri godine poljoprivredno zemljište koje je predmet kupoprodaje, da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, i to najmanje deset godina, da ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu kojom bi obavljao tu poljoprivrednu delatnost, zatim, kao dopunsko,

određeno kao građevinsko zemljište ono ne može da bude predmet kupoprodaje, da ne pripada zaštićenim prirodnim dobrima, da ne pripada ili se ne graniči sa vojnim postrojenjima, vojnim objektima itd, znači, brinemo se o sebi. O ovome je više puta govoreno, tako da neću ponavljati.Potpuno se slažem i prihvatam da ovakav predlog zakona treba da usvojimo. Ja sam za i pozivam vas da u danu za glasanje to i uradimo.Međutim, na kraju bih se samo još na jednu stvar osvrnuo, veoma kratko. Juče smo u diskusiji čuli, a vezano je za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kako je do raskola između jedne tada velike opozicione partije i njenih nekih članova došlo zato što je neko nešto prvo odobrio, pa nije odobrio, pa povukao svoju reč, itd,

kada je čitan onaj testament ispred američke ambasade. Setite se šta je tamo pisano. Zbog toga je važan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer tu je ona suštinska razlika između neke dve politike, namerno sada ne nabrajam o kojim se strankama govori. Hvala na pažnji.